mediji koji služe već dobro poznatoj svrsi promocije svega onoga što Vlada radi, nas i građane ubeđujete da ovim zakonom se sprečava prodaja poljoprivredne zemlje i poljoprivrednog zemljišta strancima.Premijerka strancima.Premijerka obećala to ovde dok je davala ekspoze, poslanici aplaudirali, narod se veseli, paori verovatno odahnuli misleći da će to biti njihov spas od stranih kompanija koje dolaze i u bescenje dobijaju najbolje poljoprivredno zemljište, i to bi sve bilo super da je tako. Ali, vi to ne radite.Kome vi zabranjujte ovim zakonom da kupuje poljoprivredno zemljište? Vi zabranjujete nekakvom pretpostavljenom, zamišljenom poljoprivredniku iz Nemačke, nazovimo ga Hans, upravu ste ministre, dakle, poljoprivredniku Hansu koji se bavi poljoprivredom u Nemačkoj, kom sada ovaj zakon postavlja nemoguće uslove da on dođe i bavi se poljoprivredom u Srbiji. Kako da vam kažem, gospodine ministre, nije lud da dođe da se bavi poljoprivredom u Srbiji taj koji se za privatne potrebe bavi poljoprivredom u u Nemačkoj, zato što tamo ima uređenu agrarnu politiku, a ovde mu se smanjuju subvencije svake godine. Ovde ga nečiji brat maltretira, treba da vodi računa o tome da li će moći da dođe do zemljišta do kog hoće. Gleda se u nebo kao pre 500 godina da vidimo hoće biti sušna godina ili će biti kišna godina, pa nam od toga zavisi, ne samo njegov prinos, nego i čitav BDP itd.Ovde je itd.Ovde je donet zakon kojim se 30% zemljišta u svakoj opštini može dodeliti poslovnom partneru SNS po slobodnom izboru predsednika opštine i Vlade Republike Srbije. lud da dolazi da se bavi poljoprivredom u Srbiji, a vi upravo njemu sprečavate da dođe da kupi zemlju u Srbiji, i to do dva hektara. Dakle, vi sprečavate da dođe onog ko i ne želi da dođe. Istovremeno, dok ovom Hansu branimo da kupi dva hektara zemlje u Srbiji, vi dodeljujete hiljade hektara isto tako strancima, samo što su sada u pitanju pravna lica, kojima ovaj zakon i dalje ne brani da registruju firme u Srbiji, da kupe firme u Srbiji i na taj način prečicom dođu do najboljeg poljoprivrednog zemljišta u našoj zemlji.Da pogledamo kako te vaše velike investicije, vaših prijatelja stranaca, koje ovaj zakon ne samo da ne brani, nego ih i podstiče da dolaze u Srbiju, izgledaju. „Tenis“ koji vi iz nepoznatih razloga akcentujete kao „teniz“ kao da se radi o nekakvoj francuskoj firmi ili ne znam o čemu se radi, najavljena investicija najavljena investicija prema čvrstom obećanju Aleksandra Vučića, 200 miliona evra, pola miliona svinja, osam hiljada radnih mesta. mesta. Pomalo je neobično, imajući u vidu da „Tenis“ u svim svojim fabrikama u Nemačkoj, Danskoj nema toliko radnika koliko je Vučić najavio da će zaposliti u Srbiji. Inače, čisto da naši građani znaju, očekujući ta radna mesta, radi se o kompaniji koja je jednaka koliko i po proizvodnji mesa, poznata i po izrabljivačkim uslovima ljudi koji rade u toj kompaniji zbog čega je nekoliko puta plaćala kazne u Nemačkoj, gde inače posluje, pa je tako Pokrajinsko ministarstvo rada Severne Rajne – Vestfalije platila kaznu zbog iscrpljujućeg radnog vremena, mutnih ugovora sa stranim radnicima i loše zdravstvene zaštite zaposlenih.Mediji kada pišu o „Tenisu“ uglavnom pišu o plaćenim robovima iz istočne Evrope koje „Tenis“ nastanjuje u neuslovne kolektivne smeštaje, a inače kompanija je platila ogromne kazne zbog toga što se ispostavilo da je radnike snimala čak i dok su u toaletu i pod tušem, itd. Toj kompaniji, velikom investitoru iz Nemačke, videćemo šta će biti od te investicije, ste vi dodelili 2,5 hiljade hektara u Zrenjaninu. Stručnjaci procenjuju da za ovoliku investiciju, koliku je Vučić najavio, je potrebno da oni imaju oko 20.000 hektara, što bi ih svrstalo, što bi gospodina Klemensa Tenisa, vlasnika ove porodične firme, svrstalo u red tri najveća zemljoposednika Srbiji.Dakle, vi branite nekakvo paoru iz Nemačke da dođe i da kupi dva hektara u Srbiji, postavljajući pred njega nemoguće uslove, a svom poslovnom partneru Klemensu Tenisu dodeljujete toliko zemlje da će on biti treći zemljoposednik u Vojvodini po veličini.Potrebno po veličini.Potrebno je zaista uraditi analizu tih vaših velikih investicija. Potrebno je osvrnuti se na to šta dolazi. Naravno, arapske investicije „Al Ravafed“ itd. Nemamo zaista vremena da pričamo o tome. Sve ste nam rekli juče, samo niste rekli da li je istina ono što se piše u medijima o toj firmi. Malo ste sa suzama u očima govorili, dosta emotivno je to bilo kada ste o „Al Ravafedu“ govorili. Dakle, zajednička firma je nestala, ne zna se gde se nalazi, novinari ne mogu da dođu do nje. Jako puno zemlje obrađuju u Vojvodini. Paori kažu da trećina stoji zaparloženo, da nije obrađena itd. Ja nemam vremena o tome da govorim.Ako ne znate šta da radite sa zemljom, pitajte poljoprivrednike, nemojte stalno stavljati neke svoje poslovne partnere ispred njih, ispred njihovih interesa. Oni sigurno znaju bolje od vas.

ja možda jesam juče sa suzama u očima pričao o investicijama, i to iz jednog prostog razloga. Čovek kada radi i želi da nešto uspe mora da ima emociju prema tome. Ja nisam kamen, nego neko ko želi da promeni stvari, koje u prethodnih 30-40 godina nisu funkcionisale kako treba, a mnogo je njih protutnjalo za tih 40 godina, pa ni prstom mrdnuli nisu. To je prva stvar.Ne može mi niko zabraniti da volim, da želim, da se trudim da uradim onaj posao koji mislim da treba. U krajnjoj liniji, građani će pre ili kasnije o tome dati svoj sud.Druga stvar, kada smo kod „teniza“, „teniza“, ne želim nikada da pričam na ovakav način, ali mislim da pravilno izgovaranje naziva ovog privrednog subjekta ništa nije loše.Što se tiče priče o zemljoposednicima i ostalim stvarima, koliko je zemljoposednika u procesu privatizacije bilo, malopre je rečeno i sada mogu ko papagaj da ponavljam od tih 20.000 hektara koji su otišli tada, ali hoću nešto drugo da vam kažem. Ovde je reč o pravu zakupa.Kada je u decembru ili novembru mesecu, više ne mogu da se setim, kad su bile izmene Zakona o poljoprivredi, izmene Zakona o podsticajnim sredstvima, tad je postavljen znak pitanja transparentnosti postupka davanja poljoprivrednog zemljišta u zakup na osnovu Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Tada sam vas uveravao, sad isto i videli ste i sami da je postupak potpuno bio transparentan, nikakvih pregovaranja, dogovaranja, neposrednih pogađanja, spinovanja ili ostalih stvari nije bilo. U krajnjoj liniji „Tenis“ je jedan od aplikanata, jedan od 219 aplikanata, ima potpuno isti status kao i svi ostali i iste obaveze će da ima u pogledu ispunjavanja potreba vezanih za životnu sredinu, vezanih za buduću radnu snagu i sve ono što je neophodno.Za vašu informaciju, nije samo Zrenjanin, odobrena je i Kikinda, ima još tri aplikacije koje su u postupku razmatranja. Sve će biti prezentovano na jedan transparentan način, pošto se vrlo često ta reč ovde koristi, i biće prezentovano Odboru za poljoprivredu onako kako to pravila nalažu.Što se tiče neba i poljoprivrede, koliko se sećam nije to stvar koja je u zadnjih dve ili tri ili pet godina, to je naš sistemski problem. U jednom trenutku naše naše istorije, 60-ih, 70-ih godina rađeno je dosta na tome, kasnije zbog različitih stvari, nemara, nemanja finansijskih sredstava ili ko zna čega, ne da nisu građeni sistemi, nego nisu ni održavani i to je sve proces koji se odigrava tamo negde do 2014. godine.Mislim da smo mi dobili opomenu jednu veliku tad i tad smo promenili svoju svest i to je normalno. Reći ću vam, ne znam ne znam da li to može da se nazove anegdota, moje jedno lično iskustvo da podelim sa vama vezano za odbranu od nadolazeće reke Save 2014. godine. Toliko je davno bilo poslednji put kada se tako nešto tako desilo. Zašto vam ovo pričam? U pogledu kako izblede neke stvari u glavama i ljudi, više se podrazumevaju, a u stvari se ne podrazumevaju, i svi su očekivali da će u tom trenutku doći neko ne znam odakle i rešiti probleme svih građana. Tad je došlo do početka menjanje svesti i mislim da danas građani mnogo drugačije gledaju i na sistem odbrane od poplave i sisteme za navodnjavanje.Što se tiče „Al Ravafeda“, tu završavam, sam pokazivao ono što je „Al Ravafed“ rešio, nije mi teško još jednom i nije mi teško 100 puta to da pokažem, jer mislim da je to jako važno zbog građane Srbije, da su to sistemi koji su već završeni, koji se nalaze na sedam različitih lokacija na prostoru Vojvodine, odnosno na prostoru Sivca, na prostoru Bača i drugih mesta i da su to stvari koje, juče sam i gospodinu Ješiću predložio da odemo to da pogledamo, tamo su izgrađena i dva logistička centra, pošto svi pričaju o nečemu što verovatno i nisu videli. Ne želim da u to ulazim, naravno, svako ima pravo da misli o bilo čemu na bilo koji način. „Al Ravafed“, ako neko želi da ga nađe, može da ga nađe bez ikakvih problema. Na Novosadskom sajmu sam video njihov štand, njihovu prezentaciju, posle još na nekoliko mesta kada je bilo. Da li će imati u svojoj poslovnoj politici takva opredeljenja da imaju sajt, prezentaciju, mislim da to nije dobro, da je to loše, da treba sve da se prezentuje, jer dobre stvari uvek treba da se prezentuju. Stvari

Hvala potpredsedniče.Nije problem suše i navodnjavanja od juče, ali vi ste uzeli kredit od 200 miliona evra od Vlade Abu Dabija za navodnjavanje, 100, pa onda u nekoliko faza, to su se Dinkić i Vučić malo zaneli u najavama, pa je verovatno tu negde računica izgubljena. Interesuje me koliko je od tog kredita povučeno, kada je povučeno, da li je sve što je planirano urađeno? Zaista je malo licemerno da mi pričamo o poljoprivredi kao o nekoj našoj razvojnoj šansi, a da ljudi nemaju pojma koliki je prinos, da zaista samo fali da neke dodele sada tu idu, da igraju, da prizivaju kišu, da im ne bi suša uništila useve, a ovamo nam poljoprivreda velika razvojna šansa.Da li mislite, gospodine Nedimoviću, da našeg paora više ugrožava „Tenis“ ili bilo koja druga velika kompanija, ne mora da je strana ili domaća, ili da više ugrožava ovaj Hans, kome ste vi sada zabranili da dođe i da kupi dva hektara zato što su uslovi koji su postavljeni pred njega nemogući. To ne može da ispuni niko, osim onih koji imaju dvojno državljanstvo. To je još jedno političko pitanje koje zaista mislim da ne treba da otvaramo, a vi verovatno o čemu se radi.Šta ste vi uradili da tog našeg poljoprivrednika zaštite od „Tenisa“ i od „Al Ravafeda“ i od svih drugih, i stranih i domaćih, Kostića, Miškovića itd, Jerkovića, ne znam ko su, Matijevići i drugi u igri, zato što svaki ovaj zakon koji donosite štiti poljoprivrednika od tog Hansa koji bi došao i kupio dva hektara i bavio se poljoprivredom u Srbiji, a ne u Nemačkoj, a ne od ovih koje vi dovodite i dajete im zemlju. **Vladimir Marinković** Neću dugo, ali misli da moramo još jednom, pošto očigledno kada dovoljno puta ponovite jednu stvar možda ljudi i čuju, ako žele da čuju.Na ovaj način izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu popravljamo stvari koje nisu bile u to vreme kada je pregovarano predviđene na najbolji mogući način. Ovo je način u okvirima koje imate na raspolaganju. Ovde ispred mene se nalazi Zakon o potvrđivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske zajednice i njihovih država članica sa jedne strane i Republike Srbije sa druge strane.U samom Sporazumu u članu 53. 53. tačka 5. koja se odnosi na privredna društva, kaže se – nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma društva, kćeri privrednih društava zajednice imaće pravo sticanja i uživanja svojinskih prava na nepokretnostima kao i srpska privredna društva, a u pogledu javnih dobara ista prava koja uživaju srpska privredna društva kada su ova prava potrebna za obavljanje privrednih delatnosti za koja su ona osnovana.Ima tu još stvari o kojima se govori. Ova stvar je, kako je neko malopre rekao, mislim da je koleginica iz vaše poslaničke grupe isto to rekla, to je usvojeno i to je tako i tu ne možemo ništa da uradimo. U granicama mogućeg mi smo popravili da zaštitimo interese Srbije. Sve ostalo naravno da je teren političkog razmimoilaženja ili dogovaranja.Što se tiče Abu Dabija, ugovoreno je 100 miliona. U ovom trenutku mi smo povukli za projekte prvih 16 miliona dolara.Izvinjavam

Prvih 11 projekata koji su imali takav stepen tehničke dokumentacije da mogu da imaju odobravanje poslali smo u narednih nekoliko meseci.Ako me pitate da li je to sve moglo brže – sve je moglo brže. Uvek može brže i zato i brže, jače i bolje treba da radimo na ovim stvarima. Ima jedna stvar, znate šta se sada dešava što se tiče sistema za navodnjavanje? mi je što sam uspeo nečim da vas danas oraspoložim, ali mi imamo sve više zainteresovanih među narodnih subjekata koji se bave finansijama, koji žele da uđu sa nama u projekte za izgradnju sistema za navodnjavanje,

kažem opcije koje su na raspolaganju, a šta ko misli o tome… Imamo tu i sa Evropskom bankom rekonstrukciju i razvoj, imamo i sa njima, pre neki dan smo imali sastanke o tome. Nama je cilj da to radimo. Zašto neko to nije hteo, nije želeo, nije mogao ili nije znao, ja u to ne mogu da ulazim i to nije predmet. Znam da nama ovo treba kao hleba, iz jednog prostog razloga, ponoviću još jednom, ono što je autoput za drumski saobraćaj, to su za poljoprivredu sistemi za navodnjavanje. **Vladimir

Tri napomene, što se mene tiče. Prvo, u vezi onoga - niko nije lud da dođe, čuli smo to već juče. Odlično, čestitam na zaključku. Samo jedno pitanje - a kad smo do njega došli, kad smo taj zaključak izveli? Je li moguće da je trebalo da počne ova sednica i rasprava o zakonu da bismo mi taj zaključak čuli, da su bili neophodni svi oni silni meseci iza nas da bi se organizovano vikalo, dizala hajka - doći će zli stranci, sve će živo pokupovati? Ne znam, čini mi se da nisam čuo ni jednu jedinu organizaciju iz tog DOS-ovskog tima, što stranku, što pokret, pa nijednog solo pevača da se nije bavio temom, a sve u kontekstu i na način - sad će da nastane katastrofa, a zla vlast ne radi ništa da to spreči.Danas kaže – ma, neće niko doći. Koliko je to iskreno, dovoljno govori samo za sebe. Koliko je tačno? Pa, ne znam. Jel isto tako razmišljala Mađarska i Poljska, Estonija, Letonija, Litvanija, Bugarska, da ne nabrajamo dalje, zaključile da niko neće doći, pa su uvodili neke mere zaštite? Možda će biti da to baš nije sve tako.Ako pogledamo malo preciznije, ovo što mi danas radimo jeste i realna potreba, ali jeste i nešto što je potpuno normalna praksa. Ali, hajde da, molim vas, parkiramo već jednom licemerje onako trajno i da odložimo ključeve na stranu. Nije realno da mi moramo ponovo da pričamo o tome da se danas neko brine zbog mogućnosti da strani kapital stoji iza domaćeg pravnog lica registrovanog u Srbiji, a da mu nije ništa strašno ni sporno 2005. godine kada je to radio „Agrokor“, „Žitogrupa“ 2009, Mađari, Irci 2007. Znači, ja ne kažem da je to tada bilo katastrofa, samo kažem da tad nije smetalo onome ko danas navodno brine. Dajte da se ne bavimo tom vrstom licemerja.Na kraju, treće, hajde da se ne bavimo pričamo kao što su izrabljivački poslovi i robovi kada je reč o investitorima. Neće zbog toga, time završavam, gospodine predsedavajući, dobar rezultat sa radnim mestima danas biti manji, a neće biti ni manja šteta sa stotinama hiljada izgubljenih radnih mesta, kad o tim ljudima pričaju, koji su trajno upropašćeni od strane danas lažno zabrinutih, neka govore sa suzama u očima, elementarna je pristojnost. Hvala.

da je povučeno 16 miliona evra, to je svega dva meseca, tri meseca pre nego što taj ugovor ističe, i kažete da ne znate čija je odgovornost, ne interesuje vas zbog kojih razloga. Pa, mora da vas interesuje, jer sedite u istoj Vladi koja je povukla kredit od 100 miliona evra i tri meseca ili dva meseca pred istek roka povukla 16 miliona evra. Ako ne interesuje vas, ja verujem da interesuje nekakve tamo poljoprivrednike koji su pretrpeli nekakvu štetu zbog toga što kredit nije realizovan. Već dve godine je onda prošlo, ili tri, u kojima vi taj kredit niste realizovali, a koji je počeo da se realizuje tek kad ste vi došli. Tim gore, onda treba da vas interesuje šta je Goran Knežević radio sa tim kreditom, šta je radila naša koleginica Snežana Bogosavljević Bošković, šta je radio Aleksandar Vučić, šta je radio Vujović itd. Molim vas, raspitajte se. Ako ne interesuje vas, nekog drugog interesuje čija je odgovornost što smo mi od 100 miliona evra, dva meseca pred istek roka, povukli 16 miliona evra.Gospodin Orlić kada priča, vidim, gospodine Orliću, vama tada smetalo, a sada vam ne smeta. Prosto, ne znam s kojim pravom vi bilo kome prebacujete šta je kada ko mislio, s obzirom na to da vidim sve ono što vam je smetalo kod Demokratske stranke, a vi još unapredili, napravili 10 puta gore i sada vam je to super, sada je ta politika koja je tada bila pogubna, samo sada u mnogo izraženijem i mnogo štetnijem, neuporedivo štetnijem obliku, sada je to super.Gospodine Orliću, Vlada Aleksandra Vučića, većina vaša je donela Orliću, Vlada Aleksandra Vučića, većina vaša je donela zakon po kom se trećina zemljišta u svakoj lokalnoj samoupravi daje stranom investitoru. Demokratska stranka s tim nema nikakve veze. Vi predložili, vi doneli, vi realizujete. Vladimir Orlić, replika. Izvolite. **Vladimir Orlić** Hvala lepo.Jeste, baš ta stranka, naravno mislim na žuto preduzeće na staroj adresi, ali koje više nije na staroj adresi, nema nikakve veze sa godinom 2003, 2005, 2007, 2009, godinama o kojima sam ja pričao malopre. Kada sam govorio o licemerju, pa, na to mislim. Koja Vlada Aleksandra Vučića ima veze sa 2003, 2005, 2007. i 2009. godinom? Hajde da se bavimo stvarima ozbiljno.Kažemo – štetne stvari bivšeg režima, mi smo napravili deset puta gorim. Da li je to tako? Pa, evo, neka zaključi svaki građanin Srbije. Da li smo danas, na primer, mi ostavili pet miliona ljudi bez posla? Evo, to bi morala da bude istina da bi važila teza da smo mi deset puta gori. Oni su ostavili 500 hiljada ljudi bez posla, a mi bi danas morali da ostavimo bez posla pet miliona, da bi to bilo deset puta da se malo uozbiljimo. Dakle, priča je bila malopre, kažu – njihova je politika pobedila i danas je prihvaćeno sve to što predstavlja tu neku njihovu politiku. Šta vam je dokaz da nije? Pa, na primer, dokaz je to da vi danas nemate nijednog ministra, predstavnika Vlade, naše stranke, kako god hoćete, koji može da se, recimo, nastani negde u centralnoj gradskoj opštini, da tamo kupi zemljište za milion i po od poslaničke ili ministarske plate, da investira da investira još stotine hiljada u izgradnju zgrade, da tu postane suvlasnik u 190 metara kvadratnih, i na sve te stotine hiljada još dodatno da stavi stotine hiljada evra na štednju, a da reč jednu ne može da kaže odakle mu to.Vidite, pošto se to danas ne dešava, to vam je siguran dokaz da nije politika žutog preduzeća pobedila. Toga danas nema. Pobedio je ozbiljan, odgovoran odnos prema ovoj zemlji i njenim građanima. Ako ne verujete meni,

Orliću.Možemo da nastavimo dalje, mislim da smo završili diskusiju.Hvala, koleginice Jerkov.Reč ima Milanka Jevtović Vukojičić. Izvolite. Zahvaljujem.Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, kolege poslanici i poslanice, uvaženi građani Srbije, pred nama se već drugi dan nalazi Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji je vrlo važan sa aspekta sprečavanja potpune liberalizacije prodaje poljoprivrednog zemljišta, kako je to bilo predviđeno Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju iz 2008. godine.Doduše, nije ni čudo, s obzirom da je taj sporazum potpisao čovek koji je građane Srbije i sve nas ubeđivao da je najveća ekonomska kriza, globalna ekonomska kriza koja je bila zahvatila čitav svet, velika razvojna šansa za Srbiju. To je bila toliko velika razvojna šansa za Srbiju da su u periodu do 2012. godine urušeni svi segmenti društva, a poljoprivredni proizvođači, seljaci dovedeni su bili do prosjačkog štapa.Potpuno je nekorektno i potpuno licemerno da od onih koji su radili u periodu od 2009. do 2011. godine na urušavanju prerađivačkih kapaciteta u oblasti poljoprivrede, a znamo da prerađivački kapaciteti proizvode dodatnu vrednost i da i te kako utiču na BDP, oni su oni su ostavili sto hiljada radnika u prehrambeno prerađivačkoj industriji bez posla. Svaka treća privatizacija

Dve trećine poljoprivrednih proizvođača u periodu od 2009. do 2011. godine ostalo je bez podsticaja. Kada je bilo 100 eura po ha a 70% tog budžeta koristila je samo 30% najvećih poljoprivrednih proizvođača, uglavnom tajkuna iz Vojvodine.Ono što još moram da napomenem, a tiče se licemerja, jednog dela poslanika uglavnom iz partija bivšeg dosovskog režima, to je da su oni omogućili potpunu liberalizaciju uvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda iz EU, a da mi još uvek nismo ni postali članica EU i na taj način, a samo zahvaljujući merama Vlade Republike Srbije čiji je premijer bio Aleksandar Vučić, spašeno je 300.000 farmi od propadanja i 150 malih i srednjih preduzeća, odnosno mlekara. To je bilo u periodu od 2014. do 2016. godine. Tada je mali poljoprivredni proizvođač sa jednom do dve krave, spašeno oko 70%, upravo zahvaljujućim tim zaštitnim merama.Ono što želim da istaknem da je ovde došlo do namernog, odnosno zlonamernog mešanja pravnih instituta, a to su pravni instituti koji se odnose na prodaju zemlje i pravni instituti koji se odnose na zakup zemlje. Ta dva pravna instituta su potpuno različita iz njihove različitosti proizilaze različita prava i obaveze. Ovim Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, reguliše se promet poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini između državljana članica EU i onih koji poseduju privatne posede. Uslovi koji su dati ovim Predlogom zakona su dosta restriktivni za državljane članice EU. Primena ovog zakona kada bude usvojen u Skupštini, očekuje se tek 2027. godine. Ovaj zakon jeste u interesu srpskog seljaka. Ovaj zakon jeste u interesu Republike Srbije i SNS nema dileme, u danu za glasanje glasaće za njega. Zahvaljujem. Hvala koleginice Vukojičić.Reč ima narodni poslanik Petar Jojić. **Petar Jojić** Dame i gospodo narodni poslanici, ovaj zakon koji se predlaže Narodnoj skupštini je zakasnio. Ovo pitanje je trebalo da bude rešeno u osnovnom zakonu. Da je svojevremeno Republika Srbija donela ovakav zakon kojim bi ograničila i garantovala pravo preče kupovine od građana, dakle, privatnih lica na KiM u tom

Srbije.Svojevremeno donet je 1989. godine Zakona o posebnim uslovima o prometu nepokretnosti. Po tom nakaradnom zakonu

da Srbi odu sa svog ognjišta.Izmene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu neće biti u primeni zato što nema pravnog interesa da neko dođe za dva ha i da na taj način dođe u posed pod ovim posebnim uslovima kao što se predviđa ovim posebnim zakonom. Ovo je rešavanje nekoga problema koji neće biti rešen ali na parče.Očekivao sam da će biti u predlogu i drugačijeg rešenja. Naime, Izrael je otkupio zemlju od Arapa koji su prodavali zemljište i to zemljište davao na poklon svojim građanima da ga koriste, bez naknade. druge strane, građani Srbije, a naročito poljoprivrednici očekuju da se izvrše revizije stotine i stotine privatizacija poljoprivrednih kombinata i zemljoradničkih zadruga. Kako su privatizovani i kako su mangupi i prodavali, kriminalci kupovali i preprodavali, a radnici ostali bez posla. Samo u južnom Banatu u pitanju su PIK „Tamiš“, zatim Kombinat „Banat“ u Beloj Crkvi, u Starčevu, u Opovu, u Omoljici, u Plandištu, u Alibunaru gde su izvršene brojne kriminalne privatizacije.Vezano za privatizaciju poljoprivrednog zemljišta na šta se poljoprivrednici oslanjaju jeste bila i privatizacija pančevačke Azotare od koje zavisi upravo celo poljoprivredno područje Srbije za snabdevanje veštačkim đubrivom. Godine 2006. Azotara pančevačka je prodata za 13 miliona i 100.000 dolara. Gotovih proizvoda u magacinima Azotare bilo je 15 miliona dolara. Mangupi koji su došli sa tašnom i mašnom iz Litvanije i još jedan bivši funkcioner visoki iz službe bezbednosti tadašnje kupili su Azotaru pančevačku, dakle, za 13 miliona i 100.000 dolara da bi novu fabriku koju su trebali da puštaju u proizvodnju, koju su radnici prethodno napravili „Karbamid 2“, rasklopili, prodali, utovarili u vozove, oterali u Ukrajinu i prodali za 32 miliona dolara. NJena knjigovodstvena vrednost bila je 35 miliona dolara. Radnici Azotare su pretrpeli ogromnu štetu. Država Republika Srbija i moj predlog je da država, pre svega ostane većinski vlasnik Azotare pančevačke jer je to opšti interes poljoprivrednika Republike Srbije.

Postavlja se pitanje, šta će biti sa Azotarom pančevačkom ako ona pređe u privatne ruke, da li će biti privatizovana na način kako je to i onaj slučaj sa „Zastavom“ u Kragujevcu?Što se tiče zakona po hitnom postupku. Drago mi je, tu su kolege pravnici iz koalicije na vlasti,

amerikanizacije u Evropi, jer cela Evropa primenjuje kontinentalno pravo, a samo Engleska primenjuje anglosaksonsko pravo. Većina zemalja Azije i Afrike i Latinske Amerike primenjuju kontinentalno pravo. Šta je bitnije? Ovo po hitnom postupku nije trebalo da dođe. Ovo je rešavanje na parče, a ovaj zakon u primenu neće doći, primeniće se tek za šest meseci. meseci. Trebalo je voditi računa šta je prioritet. Prioritet je ako hoćemo zakone po hitnom postupku pre svega Zakonik o krivičnom postupku, procesno-krivično. Dakle, zakonodavstvo i Krivični zakonik u građanskoj oblasti, Zakon o parničnom postupku, Zakon o izvršenju i obezbeđenju.

to je što smo danas ovde čuli da je mnogo toga urađeno protivzakonito, da su izvršene ogromne kriminalne radnje, čak su ovde spominjani i ministri i poslanici koji su delovali suprotno zakonom. A svi mi, kada smo stupali ovde na dužnost i svi predstavnici Vlade odnosno ministri, položili smo zakletvu i u toj zakletvi smo se obavezali da ćemo služiti u interesu srpskog naroda, odnosno građana Srbije i u skladu sa zakonima i Ustavom. Velika je šteta što neko od tih zbilja velikih krivica nije odgovarao za ono što je činio, pa bi iz toga i ovi drugi kojima pada napamet da čine nešto protivzakonito ili kriminalno se malo uzeli u pamet i rekli sebi – pazi, za ovo može i da se odgovora, neću to baš da uradim.E, sad što se tiče ovih izmena, odnosno ovog zakona, šta mogu da kažem? Ja sam jedan od onih koji smatraju da strateški resursi u koje spada i zemljište, nikako ni pod kojim uslovima ne mogu da pripoje ni fizičkim ni pravnim licima, stranog porekla, da to mora da bude nešto gde će u celokupnom obimu država da bude ta koja raspolaže, odnosno građani države Srbije.Ali, imali smo tu muku, desilo nam se, neko je nekada možda iz neznanja možda i namerno, potpisao neki SSP ili kako se već to zove, i sada je ova garnitura, odnosno ovo ministarstvo se našlo na muci kako da ispravi to. A kako kaže ona narodna „što se grbavo rodi, vreme ne ispravi“ i zato se danas suočavamo sa jednim velikim problemom, ali sa problemom koji moramo da rešavamo onako kako nam u ovom trenutku dozvoljavaju okolnosti.Ja bih bio srećniji, to sam i rekao, kad ne bi mogla ni fizička ni pravna lica da kupuju zemljište na teritoriji Republike Srbije, to se odnosi isto na izvorne vode, na rudna bogatstva, itd. kad je već tako, hajde da popravimo ono što može da se popravi.Gospodine ministre, vama je dao Bog da u ovom trenutku budete na čelu jednog Ministarstva koje je jako važno za Srbiju. A, nisi ni ti Krasiću.Poljoprivreda, odnosno naši seljaci su spasili Srbiju u balkanskim ratovima, u prvom ratu, u drugom ratu i mi zbilja danas moramo da im se odužimo i da im pomognemo u ovom vremenu koje je jako teško za njih.Vama njih.Vama je pružena šansa da zbilja mnogo toga uradite i da našu poljoprivredu i našeg seljaka ili paora ili kako god ga ko naziva, dovedete na nivo kakav zaslužuje.Ja ću biti veoma srećan da vi to uradite i da budete najbolji ministar u istoriji Republike Srbije i želim vam puno sreće u tom poslu. Hvala. Hvala profesore Stojimiroviću.Srđan Nogo ima reč, ali poslanička grupa Dveri nema više vremena.Milimir Vujadinović, prijavite se, izvolite kolega. Vujadinović** Poštovani predsedavajući, ministre sa saradnicima, uvažene kolege narodni poslanici. Pa, evo danas je pred nama jedan zakonski predlog, ali nemoguće je danas pričati o ovome a ne vratiti se barem malo u prošlost kako onu dalju skoro devet godina, tako i onu bližu od par meseci.Pre devet godina valjda kako profesor gospodin Stojimirović reče neznanjem, ja ne bih rekao neznanjem profesore, pre bih rekao da je u pitanju loša namera, bivša vlast, tadašnji DOS je ispregovarao taj SSP nesrećni na takav način da smo danas u situaciji da ako ne usvojimo ovaj zakonski predlog, stranci mogu učestvovati u promet poljoprivrednog zemljišta u Srbiji, odnosno kratko rečeno, mogu kupovati srpsku zemlju nesmetano. To je ono što se tiče prošlosti, daleke prošlosti.Ono što se tiče malo bliže, podsetiću da je premijerka na izboru Vlade od pre par meseci ovde u uvaženom domu, najveći aplauz, sećam se, dobila, za obećanje u svom ekspozeu da će sprečiti prodaju srpske zemlje strancima i evo danas smo svedoci te politike, ispunjenje obećanja, tog odgovornog odnosa prema državi i prema društvu.Prosto, neću se nešto mnogo osvrtati, jer dosta stvari je rečeno o svemu onome što su dobre strane ovog zakona, kada je u pitanju i period u kome se mora obrađivati zemljište i kada je obaveza posedovanja mehanizacije i mašina za obradu zemlje, kada je u pitanju i pravo preče kupovine od strane države, ali i sve ono što je značajno za poljoprivredu, više nego što je to pitanje poljoprivrede, ja bih rekao da je ovo jedno strateško, političko, ako ćete na kraju i bezbednosno pitanje i bezbednosno pitanje države Srbije. Važno je ovo pitanje i za državni nivo, ali pre svega je važno pitanje za Vojvodinu, valjda je tamo najviše srpskih oranica i mislim da je to potpuno jasno.Takođe, dobro je, ministar je već spomenuo u svom uvodnom izlaganju da postoji jedna opšta društvena saglasnost kada je u pitanju ovo zakonsko rešenje i da su zakonsko rešenje podržala udruženja poljoprivrednih proizvođača.Ovo jeste mera između čuvanja nacionalnog interesa na jednoj strani, ali i poštovanja međunarodnih obaveza sa druge strane, kako god da su one proizašle.Obaveze, naravno, proizilaze iz tog SSP koji u svojim delovima i štetočinski, ali ovo jeste način da prosto te greške iz prošlosti ispravljamo, odnosno te loše namere iz prošlosti.E sada, naslušasmo se ovih dana i kritika ovog zakona, a slušali smo to i u prethodnom periodu kada je na dnevnom redu bio zakon, ovaj isti zakon, ali je njime sprečavana uzurpacija državnog zemljišta. Slušali smo te besmislene kritike, i danas rezultate vidimo, a ja ću navesti samo jedan primer. Još 2010. godine Subotica kao lokalna samouprava iz koje dolazim, izdavala je 12.700 hektara državnog zemljišta, a danas je to nekih 15 hiljada hektara, oko 85 miliona 85 miliona dinara više prihoda za gradsku kasu. Mislim da je sve jasno, a situacija je bila potpuno identična, a mnogo kritika kao i danas.Nema tu šta mnogo, mislim da je u prethodna dva dana već dosta toga rečeno.Poštovani ministre, i profesor Stojimirović dosta toga reče, da kažem, negde mi je ukrao misao, data vam je prilika da vodite računa o srpskom seljaku, za sada to dobro radite. Nastavite u tom pravcu i siguran sam da će sva zakonska rešenja i predlozi koji dolaze u ovaj uvaženi dom imati podršku narodnih poslanika, ali i podršku većinske Srbije.S tim u vezi, na kraju, podržaću svakako ovo predloženo zakonsko rešenje u danu za glasanje i hvala vam svima.

ovo je izuzetno važna tema i ovo nije samo tema koja je važna za nas koji se ovde nalazimo i koji o njoj diskutujemo, ovo je prvenstveno važna životna tema.Na početku svog govora, žao mi je što nemam više vremena, želim da kažem da poslanički klub i ja lično, DS, nećemo u danu za glasanje podržati ovakav zakon.Gospodine ministre, od 2008. godine znamo da je krajnji rok za usvajanje 1. septembar 2017. godine.Mi kao Demokratska Stranka postavljamo pitanje vama koji ste bili na ovoj našoj kako kažu „žutoj strani“, mogli ste da naučite od nas i nešto dobro. Mogli ste da pokrenete javnu debatu, mogli ste da pokrenete javnu raspravu sa stručnim i odgovornim ljudima u ovoj oblasti.Zašto to niste uradili? Da li zbog toga što se SNS plaši debate i razgovora sa bilo kim ko drugačije misli, drugačije govori, da li zato što ni jedno predizborno obećanje za šest godina niste ispunili, pa ne biste baš da čujete šta građani misle o vama?Kažete da fizička lica moraju imati stanovanje 10 godina tamo gde žele da kupe zemlju. U redu. Da tri godine moraju da obrađuju tu istu zemlju koju žele da kupe i da 10 godina treba da imaju aktivno poljoprivredno gazdinstvo bez prekida. To je u redu, što kaže kolega Krasić. Šta ako stranac osnuje firmu, neku fantomsku firmu,

Šta radimo u toj situaciji? Imamo više primera, i fantomsko rušenje Beograda noću, i fantomski ugovori sa „Er Srbijom“, i mnogi drugi ugovori po kojima je poznata SNS.Ovaj zakon SNS.Ovaj zakon nema zaista nikakvog smisla, po onoj čuvenoj narodnoj da li je čaša polupuna ili je čaša poluprazna. Šta ste hteli ovim zakonom da postignete?Vi

Poštovani predsedavajući, poštovani narodni poslanici, meni je žao što gospodin Milojičić nije imao više vremena da iskaže

Vodio sam jedan grad, bavio sam se politikom, i gledao sam svaki put da uradim stvar na korist. Izlazio na izbore, pobeđivao na izborima, fala Bogu, još ih izgubio nisam, za razliku od vas.Zašto nije bilo javne rasprave? Javna rasprava je jedna demokratska tekovina koju treba u svakom slučaju, kada god možemo, imamo uslove da je sprovedemo, komunikaciju sa udruženjima poljoprivrednih proizvođača i sa onima koji su protivnici ovakvog načina razmišljanja po kontekstu vođenja politike poljoprivrednog zemljišta, i druge stvari vezane za poljoprivredu, razgovarao, pričao sa njima.

među malinare, koje niko nije dolazio da ih obiđe sa 750 malinara u Arilju, gde su vrata bila s druge strane, a ne iza, da se može lako pobeći. Znači, razgovarao je sa tim ljudima, i stalno razgovarali oko problema koji ih muče.Oko sve ove priče vezane za izmene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu, nema skoro poljoprivrednog udruženja, ja ga nisam video, osim vaše vlade u senci, koja je kritikovala SSP. Ne znam da li ste to videli, ali pre nekoliko dana jedna gospođa, ne znam sada tačno ime da joj navedem, mislim da je Vidović, ili tako nešto.Rekao bih po tom saopštenju da vi nikad niste imali nikakve veze sa SSP-om. Zašto još možda nije bilo javne rasprave, zato što

sam da se bavim time zajedno sa ministrom finansija i ministrom za zaštitu životne sredine da mi ne bi izgubili sredstava za IP-u 2017/2018. godine iz Smederevske Palanke nije izvršio svoje obaveze. Država je iz budžetskog fonda za vode izdvojila sredstva da bi kompenzovala štetu koja je mogla da nastane po ovom osnovu.Znam ja da ste vi zaključili taj ugovor, znam da ste u početku izmirivali svoje obaveze, da ste kasnili, izgubili moć izmirivanja obaveza, zašto, kako, i kroz šta Srbija ne sme više nikada da dozvoli da zbog bilo kog projekta budu sredstva koja dolaze sa strane na bilo koji način osporena.Zbog toga smo našli meru za intervenciju, a uvek na kraju o svakom od nas sud donesu birači. O meni, o bilo kome u ovoj sali, pa tako i ovamo. Hvala. Hvala lepo.Na temu onoga poziva da se nauči nešto novo ili mogućnosti da se to učini, gospodine ministre, taj koji vam je to preporučio, taj je zaista imao šta da kaže na tu temu i moglo je što šta da se nauči, da se taj čovek malo pažljivije prati. Na primer, moglo se naučiti nešto korisno i zanimljivo iz istorije, ne znam da li ste znali, ali on tvrdi da je za vreme Drugog svetskog rata u Nemačkoj bio neo-nacistički režim, to je vrlo zanimljiva stvar i to bi mogli da naučimo i da usvojimo svi zajedno.Da smo ga pažljivije slušali i to ozbiljno shvatili mogli bismo i razumeti zašto počinje svoje izlaganje rečima da su protiv ovakvog predloga zakona. Objasnio je on to svojevremeno. Rekao je da je „žuto preduzeće“ po njegovom viđanju smatram da je stručan i da zna šta tvrdi, uvek principialno protiv onoga što je korisno za građane Srbije, a nikada neće biti „apriori“ ni za ni protiv onoga što je za građane Srbije štetno.Dakle, oni su principialno na stajalištu da su protiv onoga što je korisno. Na primer, i protiv ovakvog zakona. Da li će biti za ili protiv nečega što šteti to će još da vide i da razmisle.Ono što su nam pokazali, nažalost, govori da kada razmisle, po pravilu se drže onih stvari koje su za državu štetne.Što se tiče pitanja obećanja, odnosno rezultata, upravo po njima građani formiraju neko svoje mišljenje, upravo na osnovu njih građani formiraju mere svakog od nas, pa one koje su napravili katastrofu u državnim finansijama, one koje su lično odgovorni za stotine hiljada izgubljenih radnih mesta, mere sa nekih 2 – 3%, kada se skupe na gomilu, da ako bude dvocifreno, mislim da je to previše i preambiciozno danas. Od takvih, gospodine ministre, u pravu ste, izbore gubili niste, sve dok su građani mudri i dok cene po rezultatima, od takvih izgubiti bilo šta apsolutno je nemoguće. Hvala vam.

nije loše da se podsetimo da je za vreme nas, kako vi kažete – iz Demokratske Stranke, subvencija bila 14000 dinara, pa je SNS došla na vlast i sada poljoprivrednici imaju subvenciju 4000 dinara. Svakom poljoprivredniku ste oduzeli 10000 dinara.Gospodine Nedimoviću, slažem se da ste pobedili nekoliko puta na izborima kao što sam i ja pobeđivao i nema tu nikakvih problema, ali ste govorili kako su opštine krive u sadašnjem trenutku zato što ne ispunjavaju svoje obaveze, demokratska stranka ima samo jednog, jedinog predsednika opštine u Srbije, predsednika opštine Paraćin, koji sjajno obavlja svoj posao. To morate da vidite sa Aleksandrom Vučićem, jer je on bio kandidat u 170 lokalnim samoupravama i sada treba da ga pošaljete u svih 170 lokalnih samouprava da on obavi taj posao, pošto je on bio kandidat u 170 opština i gradova.Bio bih vam veoma zahvalan, i ja i građani Srbije, pošto svi mi mi utičemo na finansijsko stanje u našem budžetu na ovaj ili onaj način, da li ovde u ovoj sali postoji poslanik ili poslanici koji su možda oštetili robne rezerve? Šta imamo, koliko imamo i čega imamo u robnim rezervama? Da ne bude kao što kaže ona narodna – pojeli su miševi.Za kraj, žao mi je što nemam više vremena, što se tiče rezultata, za šest godina vlasti SNS imali smo aferu „afla toksin“, imali smo cenu žita od 25 dinara, sada je ona 14 dinara, slažem se da ne možete da utičete na tržište, ali ko će pomoći tim ljudima koji se bave poljoprivredom i 1.200 mladih, obrazovanih stručnjaka koji su dobili otkaz, a pomagali su našim poljoprivrednicima na selu. Razumem da nekome baš teško pada što, recimo, Aleksandra Vučića vole u svakom gradu u Srbiji. Razumem da ne može da živi sa tim, da mu apsolutno nije jasno upravo iz razloga što je tu gde jeste. To je dokaz da mu one stvari koje su građanima Srbije potpuno jasne, njemu nisu.Da ga boli, to je uredu, ali da se brani tako nespretno, pa da kaže kao neki kontra argument, šta li već, imamo mi odličnog predstavnika u jednoj lokalnoj samoupravi? Gde ubode baš onu u kojoj se, par ekselans, prikazuje kako se neko neodgovorno ponaša upravo prema investitorima, koje na sva usta pokušavaju da oteraju, nagrde, nacrne?Znači, pričalo se danas da li je neko lud da u nešto veruje. Šta je luckastije, da se tako izrazim, da li verovati da takvu kampanju protiv investitora vode zato što smatraju da će time smanjiti dobar rezultat koji se postiže danas upravo u broju otvorenih radnik mesta ili se nadaju da će tako smanjiti onu bruku i sramotu, onu bedu koju su ostavili iza sebe, pustoš pravu sa stotinama hiljada izgubljenih radnik mesta? Da li misle da će takvim neodgovornim ponašanjem prema investitorima, prema kompanijama koje dolaze ovde i koje znače našim građanima postići bilo šta pozitivno za sebe same? Potpuno pogrešno, potpuno promašeno, tragično i sebično, dame i gospodo, i onda baš lociraju sopstvenog predstavnika u lokalnoj samoupravi koji se trudi kako zna i ume da sabotira dolazak stranog investitora, toliko sebično da i ne razmišlja koliko bi to značilo građanima onog mesta o kom se on stara, toliko sebično jer se nada da će ih tako i dalje držati u šaci, ucenjivati za sitan novac, nekoga za dnevnicu, za hiljadu, nekoga za dve hiljade dinara i na taj način čuvati sebi vlast. Taj sebičluk, taj javašluk i ta neodgovornost slika su i prilika onoga kako su nekada, nažalost, vodili celu Srbiju. Nekada, nažalost, ali od danas pa nadalje nikada više, budite uvereni. Hvala lepo. Zahvaljujem, predsednice.Poštovani ministre, poštovane kolege, ja sam znao da se pojedinci u ovoj sali dobro razumeju kako Smederevsku Palanku zadužiti za tri budžeta, kako od fudbalskog kluba napraviti javno preduzeće, kako svoje građane ostaviti bez zdrave pijaće vode, bez javne rasvete, a kako se razumeju u to kako se štite interesi Srbije najbolje govori činjenica da mi danas usvajamo izmene zakona koje treba da spreče deo negativnih efekata koje imamo zahvaljujući lošem pregovaranju prilikom potpisivanja SSP, a kako je to pregovaranje bilo, najbolje govori činjenica da je Srbija jedina zemlja koja nije imala prelazne periode i koja se mnogo pre ulaska u EU odlučila odlučila da omogući nekontrolisanu prodaju zemlje strancima.Postavlja se pitanje da li je tu uopšte bilo pregovora ili su sa jedne strane ili su sa jedne strane ispostavljeni uslovi, a sa druge strane infantilna, nemarna Vlada sa još gorim, tadašnjim predsednikom prihvatila apsolutno sve, jer kada nemate realne rezultate sa kojima bi napredovali u evropskim integracijama onda morate da donesete neke političke odluke, da se dodvoravate kako bi stvorili utisak da zemlja napreduje, a da u stvari nema realnih rezultata i to je najbolji pokazatelj, a mi tada nismo imali državu, a možda se i radilo o tome da su pojedinci na volšeban način došli do velikih površina plodnog zemljišta, pa su hteli na brzinu, za velike novce to zemljište da prodaju.Mislim da ovaj zakon na jedan kvalitetan način štiti interese Srbije, sprečava nekontrolisanu prodaju poljoprivrednog zemljišta strancima, a opet na fer način onim strancima koji odluče da žive u našoj zemlji duže od deset godina da se bave poljoprivredom, da imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo, da imaju mehanizaciju, da ti ljudi mogu da kupe do dva hektara zemlje i mislim da je to sasvim fer fer prema tim ljudima koji su odlučili da žive u ovoj zemlji.Bilo je dosta negativne kampanje prema stranim investitorima, iako ti ljudi koji su o tome govorili odlično znaju da domaći privrednici, domaći preduzetnici sami ne mogu da zaposle sve ljude u ovoj zemlji, da strani investitori iz EU zapošljavaju preko 300.000 naših građana. Znači, na direktan način omogućavaju plate za 300.000 ljudi, a na indirektan način za mnogo više i možda te plate nisu mnogo velike, ali su svakako veće nego 2012. godine i to se najbolje videlo u prve dve godine fiskalne konsolidacije, kada uprkos teškim merama nismo imali

na kraju godine. Ove prognozirano je da ćemo biti blizu 3% i, ono što je neverovatno, u prethodnih nekoliko dana smo mogli videti kada se pojavila vest o usporenom rastu BDP usled suše, da su se pojavili pojedinci, pojedini mediji koji su prosto slavili takve vesti. Imali smo bombastične, euforične naslove u „Kuriru“, na N1, u „Danasu“, među mnogim opozicionim strankama koji su jedva dočekali tu vest, jer eto možda neće biti 3%, možda bude malo manje, ali svakako neće biti -3, kao kada su oni vladali.Moj kolega iz Čačka se juče, inače poznatiji kao Boško Pernar, nekoliko puta hvalio, odnosno pozivao na Viktora Orbana. Ja mislim da je to sasvim u redu, ali Viktora Orbana treba hvaliti i kada govori o Srbiji, kada kaže da do pre par godina niko Srbiji paru ne bi dao, da se Srbija danas izdigla zahvaljujući hrabrom rukovodstvu.Takođe je posebno licemerno kada moj čačanski kolega napada SNS za SSP, za EU, za svašta nešto, a gotovo da ne postoji lider DOS-a sa kojim se nije grlio, sa kojim se nije ljubio i svašta nešto radio, ulazio u koalicije, sa jednom u koju je ušao u parlament, a pre nekoliko dana i sa drugom gde je napravio pakt sa Milanom Stamatovićem, koji je bio deo vlasti koja je pregovorala o SSP, jer nije bitno samo ko je potpisao. Tri Vlade od 2004. do 2008. godine su učestvovale u pregovaranju. Ja mislim da niko u Srbiji danas ne zna da navede jednu izjavu iz 2005, 2006, 2007. ili 2008. godine u kojoj Milan Stamatović vodi računa o interesima Srbije, o interesima seljaka, o srpskoj zemlji, o prodaji srpske zemlje strancima, a u nekoliko prethodnih meseci samo je o tome govorio. Stekao sam utisak da ga grize savest, da ga proganja što je bio deo te vlasti, ali nema potrebe za tim. Može Milan Stamatović mirno da spava, jer izmenama ovog zakona mi ćemo sprečiti nekontrolisanu prodaju naše zemlje strancima i na jedan fer način omogućiti onima koji žele u ovoj zemlji da žive da mogu da rade.Na sa ovim zakonskim rešenjem voditi računa, da motivišemo i strane i domaće investitore da investiraju u Srbiju, jer Srbija ne želi da bude geto, izolovana i posvađana sa celim svetom, već prema tom svetu otvorena i mislim da su to razlozi zbog kojih ovaj zakon treba podržati. Hvala. **Maja

potreba usklađivanja domaćeg, to jest srpskog zakonodavstva sa SSP, a u delu koji se odnosi na sticanje prava svojine nad poljoprivrednim zemljištem koji se odnosi na strane državljane u Srbiji za strane državljane trenutno kada govorimo o privatnim licima nije moguće pribavljati u svojinu poljoprivredno zemljište, ali ovim zakonom se to omogućava uz određena ograničenja i upravo smisao ovog zakona jeste da obezbedi zemljišni resurs kao najvažniji resurs za proizvodnju hrane za jednu državu.Drugi razlog koji je jako bitan za građane Srbije jeste zaštita prava poljoprivrednika i osiguranje srpskog poljoprivrednika iz razloga trenutne nekonkurentnosti srpske poljoprivredne proizvodnje sa onim poljoprivrednicima koji dolaze sa teritorije EU.Period kojim ovim zakonom ograničavamo kupovinu i sticanje prava svojine nad zemljištem u vlasništvu stranaca daće dovoljno vremena da srpski poljoprivredni proizvođač postigne i proizvodni nivo koji može da konkuriše proizvođačima iz EU, a koji se bave poljoprivredom.Razlog iz kog je doneta odredba ovog zakona kojim se limitira i ograničava vremenski period u kom poljoprivrednici sa teritorije EU neće moći da pribavljaju svojinu poljoprivredno zemljište, ima za cilj da omogući veću konkurentnost proizvođača iz Srbije. Razlog vidimo u tome što u ovom periodu očekujemo povećanje, kao što je i u ovom prethodnom periodu, bruto nacionalnog dohotka i očekujemo porast industrijske proizvodnje iz koje će moći da se poveća nivo subvencionisanja poljoprivredne proizvodnje u našoj zemlji i omogući veću konkurentnost srpskim proizvođačima.Treći razlog je usvajanje ovog Zakona iz razloga uvođenja instituta prava preče kupovine. Ovom odlukom Republika Srbija stiče preče pravo u razmeni poljoprivrednog zemljišta kada imamo slučaj da poljoprivredni proizvođač koji je pravno lice želi da proda zemljište strancu. Republika Srbija ovom odlukom Zakona ne samo da omogućava zaštitu poljoprivrednog zemljišta i fonda poljoprivrednog zemljišta, nego i njeno proširenje i njen razvoj.Fond državnog zemljišta se po programu koji donosi jedinica lokalne samouprave, a na koji daje saglasnost resorno ministarstvo, tj. Ministarstvo poljoprivrede, a na program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta svake godine se zemljište nudi u zakon na period od jedne do tri godine.Ovim programom se omogućava da svi registrovani poljoprivredni proizvođači imaju mogućnost da konkurišu, tj. apliciraju za državno zemljište i da ga uzmu u zakup na određeni broj godina. važećoj odredbi zakona, prednost nad licitiranjem poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini imaju poljoprivredni proizvođači koji se bave stočarstvom i svi poljoprivredni proizvođači koji imaju zasnovanu stočarsku proizvodnju. NJima je omogućeno da dobiju jedan hektar po osnovnoj ceni, znači, bez licitacije na korišćenje.Pravo preče kupovine je takođe institut koji se ovde uvodi. Svo zemljište koje preostane, koje ne bude podeljeno zatim se daje na licitaciju svim registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima i jedinice lokalne samouprave, zajedno sa Ministarstvom od tog fonda zemljišta kojim država trenutno raspolaže ostvaruju određeni prihod.Prihod prihod.Prihod se deli u odnosu Ministarstva i jedinica lokalne samouprave u odnosu 60% na prema 40% i prema trenutno važećem Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, ta sredstva moraju da budu uložena u program uređenja, unapređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na jedinici lokalne samouprave.U slučaju Grada Beograda, navešću vam primer za program 2016. godine koji je realizovan, ne govorim vam o programu za 2017. godinu, iz razloga jer nije trenutno završen. Program 2016. godine dao je mogućnost da se poljoprivrednima sa teritorije Beograda izađe u susret i da im se da u zakup nekih 2000 hektara poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi na teritoriji jedinice lokalne samouprave.Grad Beograd je ostvario prihod od 20 miliona dinara ostvarivanjem i realizacijom ovog programa i ta sredstva moraju prema važećoj zakonskoj odluci da budu uložena u uređenje i unapređenje korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji te jedinice lokalne samouprave sa koje teritorije je ostvaren i taj prihod.Od tih sredstava u toku protekle godine na teritoriji rubnih gradskih opština, govorim o Lazarevcu, Mladenovcu, Sopotu, Surčinu, izvršena je realizacija uređenja nekih 45, 46 kilometara orijentaciono nekategorisanih atarskih puteva za koja su ova sredstva i namenjena.Ovaj zakon ne samo da definiše vremenski period u kom stranci, tj. strani državljani nisu u mogućnosti da pribavljaju zemljište u svojinu, nego definiše i količinu zemljišta koje mogu da poseduju posle ostvarenja zakonskih odredaba koje ovaj predlog zakona predviđa.U toku rasprave o predlogu ovog zakona imali smo priliku da od drugih političkih aktera sa suprotne strane čujemo razne optužbe da SNS želi da uništi stub srpske poljoprivrede. Te optužbe dolaze upravo od onih koji su u periodu od 2000. do 2012. godine izvršili privatizaciju skoro svih poljoprivrednih kombinata i poljoprivrednih zadruga na teritoriji Republike Srbije i ustupili domaćim i stranim vlasnicima.Kao primer jedne loše privatizacije, želeo bih da navedem privatizaciju Poljoprivrednog kombinata „Budućnost Dobanovci“ i da vam ukažem na nezakonsko delovanje tadašnjeg ministarstva i vlasnika koji je otkupio poljoprivredni kombinat i ovom privatizacijom budžeta Republike Srbije naneta je šteta od gotovo milijardu dinara.

za nekih 5,5 miliona evra. Zemljište koje je pridobio kupovinom kombinata je površine od 1800 hektara u vlasništvu kombinata i još 4000 hektara koje je u vlasništvu ministarstva u korisništvu kombinata. Zajedno sa kombinatom kupljena je i farma od 2000 grla krava sa svom pratećom mehanizacijom.Paradoksalna situacija je da je vlasnik koji je otkupio poljoprivredni kombinat posle ulaska u posed za direktora postavio pomoćnika ministra, tadašnji ministra za privatizaciju gospodina Bubala, tj. njegovog pomoćnika. Posle izvesnog vremena, a u periodu od 14. aprila 2008. godine do 26. marta 2010. godine vršena je razmena poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu poljoprivrednog kombinata sa ministarstvom tj. Upravom za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede. Sve to ne bi bilo sporno da je predmet razmene poljoprivrednog zemljišta bila svojina koja je pripadala poljoprivrednom kombinatu, nego je kombinat dao u razmenu ministarstvu zemljište koje je prethodnom odlukom komisije gradske opštine Zemun bilo dodeljeno u povraćaju nekim drugim licima.Komisija koja je učestvovala u donošenju odluke same Uprave za poljoprivredu Ministarstva poljoprivrede nije izvršila proveru u RGZ i uverila se u tačnost podataka, nego je dodelila zemljište „BD Agru“, i i ukupna šteta koja je naneta budžetu ovom razmenom jeste, kao što sam rekao, oko milijardu dinara.Akteri ove razmene između ministarstva i vlasnika iz „BD Agra“ su privedeni

od privatizacija koje su izvršene i koje su nanele štetu budžetu Republike Srbije.Moram da kažem da je u periodu kada su ove privatizacije kombinata rađene, u Srbiji je bez posla ostalo 60.000 ljudi koji su bili direktno vezani za rad ovih poljoprivrednih cilju donošenja ovog zakona u svrhu zaštite zemljišnog fonda poljoprivrednih proizvođača i interesa Republike Srbije, želeo bih da pozovem sve narodne poslanike da u danu za glasanje podrže ovaj podrže ovaj Predlog zakona o poljoprivredi i uređenju zemljišta. Hvala. Dame i gospodo narodni poslanici, uvažena predsednice Narodne skupštine Republike Srbije, poštovani ministre Nedimoviću sa saradnicima, Zakonom o poljoprivrednom zemljištu direktno se uređuje planiranje, zaštita, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i druga pitanja od značaja za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta kao dobra od opšteg interesa za Republiku Srbiju.Predlog Srbiju.Predlog izmena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu predviđa uslove za promet poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini. Državljanin članice EU poljoprivredno zemljište u privatnoj svojini na teritoriji Republike Srbije može steći u pravnom poslu uz naknadu ili bez naknade pod uslovom da je najmanje 10 godina stalno nastanjen u jedinici lokalne samouprave u kojoj se vrši promet poljoprivrednog zemljišta i da predmetno zemljište obrađuje najmanje tri godine uz naknadu ili bez naknade.Takođe, naknade.Takođe, određeno je da nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu bez prekida najmanje 10 godina u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda u ruralni razvoj, kao i da u vlasništvu ima mehanizaciju i opremu za obnavljanje poljoprivredne proizvodnje.Predmet pravnog posla može da bude poljoprivredno zemljište u privatnoj svojini, ako nije u skladu sa poslednjim zakonom određeno, kao građevinsko zemljište, ako ne pripada zaštićenim prirodnim dobrima, ne pripada ili se ne graniči sa strateškim vojnim kompleksima i zaštitnim zonama.Državljanin članica EU poljoprivredno zemljište u privatnoj svojini na teritoriji Republike Srbije može steći najviše do dva hektara, ako su ispunjeni svi uslovi propisani predmetnim zakonom. Odredbe se ne primenjuju u slučaju povraćaja imovine, jer se vrši u skladu sa zakonima koji se uređuju vraćanjem i oduzete imovine bivšim vlasnicima.Republika Srbija ima pravo preče kupovine poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini. Pravo preče kupovine odobrava Vlada na predlog komisije. Komisiju obrazuje zajednički ministar nadležan za poslove poljoprivrede i ministar nadležan za poslove finansija. poljoprivrede i ministar nadležan za poslove finansija sporazumno primenjuje uslove, rok, način i postupak prava preče kupovine.Usvajanjem zakona o izmeni i dopuni Zakona o poljoprivrednom zemljištu utvrdiće se posebni uslovi kada je reč o prodaji zemlje i štitiće se interesi Republike Srbije.Poštovani ministre Nedimoviću, grad Leskovac na čelu sa gradonačelnikom dr Goranom Cvetanovićem vodi veoma aktivnu i odgovornu poljoprivrednu politiku.

Na osnovu izgrađenih programa uspešno i uredno sprovodi postupak izdavanja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini putem javnog nadmetanja.Na teritoriji grada Leskovca, koje je jedna od najrazuđenijih u Srbiji, ima 144 katastarskih opština sa oko 13.000 poljoprivrednih katastarskih parcela u državnoj svojini zbog čega je izrada i sprovođenje programa veoma obilan posao.

evra.Grad Leskovac je u 2014, 2015. i 2016. godini u svojinskom učešću, u zavisnosti od projekta ili vrste podsticaja, i do 70% od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede realizovao sledeće projekte: sanaciju i uređenje atarskih puteva, komasacija zemljišta, krčenje starih zasada. Po konkursu za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini na teritoriji Republike Srbije grad Leskovac je konkurisao kod Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa pet projekata. Četiri projekta je odlukama odobreno od strane resornog ministarstva i potpisani su ugovori o dodeli novčanih sredstava.Potpisani su ugovori o korišćenju sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta komasacijom četiri projekta, izgradnja i sanacija poljskih puteva na komasacionom području, investicioni radovi na komasaciji, izgradnja kanalske mreže za odvodnjavanje, investicioni radovi u komasaciji, krčenje starih zasada na komasacionom području i geodetsko-tehnički radovi u komasaciji na komasacionom području u dve katastarske opštine.Takođe, opštine.Takođe, grad Leskovac je ove godine konkurisao prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i projektom uređenja, revitalizacije nekategorisanih poljskih puteva na području grada Leskovca odobrena su sredstva za finansiranje ovog projekta i potpisivanje ugovora se očekuje.Svake godine, na kraju, a uz prethodno pribavljenu saglasnost nadležnog ministarstva, grad Leskovac izrađuje program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja. Na osnovu programa budžetski Fond za razvoj poljoprivrede na teritoriji grada Leskovca raspisuje konkurs za dodelu podsticajnih sredstava poljoprivrednim proizvođačima koji imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva i obavljaju poljoprivrednu proizvodnju na teritoriji grada Leskovca.Na kraju, za period od 2013. do 2017. godine, nema podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji. Iz gradske kase grada Leskovca izdvojeno je 125 miliona dinara.Poštovani ministre Nedimoviću, sve ovo što sam naveo u diskusiji jasno ukazuje na jednu dobru i kvalitetnu saradnju grada Leskovca, lokalne samouprave i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Kada lokalna samouprava ima energiju, znanje i kapacitete, kao što ima grad Leskovac, naravno da vaše ministarstvo to prepoznaje i ostvaruje se dobra poljoprivredna praksa, a sve u cilju proizvodnje zdrave i kvalitetne hrane i, naravno, poboljšanja boljeg i kvalitetnijeg života poljoprivrednih proizvođača.Kao diplomirani inženjer poljoprivrede i član Odbora za poljoprivredu, podržavam vaš rad, gospodine ministre, i rad vašeg ministarstva. U danu za glasanje ću podržati izmenu i dopunu ovog zakona. Hvala.

želim da istaknem da snažno podržavam izmene ovog zakona, kao i napore koje je Ministarstvo poljoprivrede uložilo da u okvirima mogućnosti zaštiti srpsku zemlju.Istakla zemlju.Istakla bih, iako je već rečeno da se ovde radi o privatnom zemljištu koje bi neki srpski domaćin eventualno prodao državljaninu od zemalja EU. Uvođenjem Uvođenjem uslova pod kojima strani državljani mogu kupiti srpsku zemlju štite se nacionalni interesi i obezbeđuje se da se kupci nastane u Srbiji. Dakle, još jednom naglašavam da zemljište u državnoj svojini nije predmet ove rasprave.Uslovi za kupovinu privatnog zemljišta u Srbiji su da kupac obrađuje zemlju najmanje tri godine, da ima aktivno registrovano poljoprivredno gazdinstvo u trajanju od 10 godina. Takođe, mora posedovati odgovarajuće mašine i opremu, a maksimalno može da kupi dva hektara. Svakako je ovo još jedan važan korak u razvoju naše poljoprivrede.Još u doba stare Jugoslavije su svi prihodi iz poljoprivrede bili ulagani u razvoj industrije. Plan je bio da se kasnije, kada se industrija potpuno razvije taj novac vrati poljoprivrednoj grani. Međutim, do toga nikada nije došlo. Danas mi govorimo o sistemu za navodnjavanje čija je izgradnja počela pre 10-ak dana i govorimo o privlačenju ljudi sa kapitalom iz zemalja EU, a sve to na način koji štiti domaće interese.Ovaj zakon će sprečiti potpunu liberalizaciju prometa poljoprivrednim zemljištem, što je bilo predviđeno Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju iz 2008. godine. Zahvaljujem.

ministre sa saradnicima iz Ministarstva, dame i gospodo poslanici, danas ću govoriti o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.Naime, 2008. godine kada je donet Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, Republika Srbija je doživela jedan neviđen fijasko. Kako? Tako što su ničim izazvani tada potpisnici, da li nisu znali ili nisu mogli, tek napravili su kardinalnu grešku po Republiku Srbiju. Potpisali su slobodnu liberalizaciju trgovine, što ni dan danas niko ko je ušao u EU nije to uradio. Konkretno, mislim na prodaju zemljišta. Hrvatska je zaštitila svoju zemlju. Masa zemalja, kao Mađarska, Poljska, niko od njih nije dozvolio slobodnu prodaju svoje zemlje, sem Republike Srbije. Danas govorimo o boljitku ovog zakona, o izmenama i promenama, a sa druge strane čujemo negodovanja, kako ništa nismo uradili. Ne da ništa nismo uradili, nego smo jedno 100 puta popravili ovaj nonsens od zakona. Prvo, 2015. godine smo doneli nov zakon i time spasili oko hiljada farmi i 70% ukupno malih proizvođača. Bravo za Vladu Republike Srbije.Danas donosimo postulate koji se tiču zaštite zemljišta Republike Srbije. Na koji način? Pre svega Pre svega treba reći da danas govorimo o fizičkim licima, o kupovini od fizičkih lica. Naime, prvo, da bi neko kupio zemljište u Republici Srbiji mora 10 godina bez prestanka da živi u Republici Srbiji. Zatim, mora da tri godine intenzivno obrađuje tu zemlju, da ima mehanizaciju kojom će obrađivati tu zemlju i, na kraju, mora da ima registrovano i poljoprivredno gazdinstvo. Kad ta četiri uslova zadovolji, onda može kupiti tek dva hektara zemlje.Neko nam spočitava ovde šta se dešava kad pravno lice kupuje zemljište. Prvo, to uopšte nije bio predmet razgovora danas, a drugo, postoje međunarodni ugovori o takvim stvarima, i treće uvek Republika ima preče pravo kupovine, zatim, ne može se kupovati zemlja ako se nalazi blizu vojnih objekata, apsolutno zaštićujemo imovinu Republike Srbije.Ono što je važno i što treba istaći je da su lokalne samouprave dobile planove po kojima su detaljno odradile te planove, što znači – popisati kompletnu imovinu, konkretno zemljište i predati Republici Srbiji. Na taj način smo dobili od lokalnih samouprava 146.000 hektara koji su prešli iz sive zone u regularnu na Republiku Srbiju. Bravo za Vladu i ministarstva.Šta treba reći? Spočitavaše nam danas da ne valja zakon, da ne valja ovo, da ne valja ono. Kako ne valja? Ne valja to što je 2008. godine zakone na blanko, znači slobodna liberalizacija trgovine bila, pa je moglo da se kupi u to vreme, i kupljeno je, 300.000 hektara zemljišta po 200 evra, što bi bilo ukupno 50 miliona evra. Gde nestaše te pare, da li je plaćen porez? Zamislite šta se danas dešava, nešto što je kupljeno za 200.000 za 200 evra se preprodaje, 100 i 200 puta više, sramota.Moram da napomenem da su u periodu od 2008. kada je bilo otpušteno 400.000 radnika, danas je taj broj smanjen, bila je nezaposlenost 27%, danas je 13,5%, namenski su bili urušavani kombinati, usitnjavani, pa je tako nestalo od devedesetih do 2008. godine PKB, ogroman gigant, pa Imlek, pa onda Imes, Frikom, sramota. Danas je PKB pretvoren u Seljačku radnu zadrugu koja se se bavi samo primarnom ratarskom i stočarskom proizvodnjom. Nadam se da se ovo nikada više neće ponoviti i SNS ima tu ima tu čast i zadovoljstvo da radi, kao i njeni koalicioni partneri, za dobrobit ove zemlje, a ne protiv.U Danu za glasanje podržaću predlog ovog zakona. Hvala. Hvala koleginice Malušić.Povreda Poslovnika, prof. Ševarlić. Izvolite. podržavam dobar deo diskusije prethodne diskutantkinje, odnosno narodne poslanice, moram da skrenem pažnju po članu 107. da nije tačno da je 2015. godine donet novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu, nego se to zove Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu. po drugi put izmene i dopuna i zakona koji je važio pre toga.Ovde je direktorka Uprave za zemljište i vrlo dobro zna kada smo držali javnu raspravu u Savezu poljoprivrednika, inženjera i tehničara. Ovo jeste problem što je Srbija jedina država od svih koje pristupaju EU koja ovo pitanje reguliše izmenama i dopunama, a ne jednim novim zakonom.Takođe, zakonom.Takođe, još jednu napomenu. Pošto je bilo reči da pravna lica koja se osnivaju u Srbiji ne mogu biti obuhvaćena zabranom, nije tačno. Pogledajte zakonodavstvo Austrije, tamo pravna lica koja se osnivaju u Austriji ako su strana pravna lica ili strana fizička lica većinski vlasnik, ne čak jedini, nego i većinski, tretiraju se kao strane firme i ne mogu da uživaju benefite koje uživaju domaće firme. Hvala profesore, mada je ovo bilo više za neku repliku nego što je povreda Poslovnika, pogotovo član 107. kada je u pitanju narušavanje dostojanstva

Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, reklamiram član 103. st. 7. i 8. Ovo je bila zloupotreba povrede Poslovnika. U takvim situacijama se odbija od vremena poslaničke grupe, ne znam da li imaju vremena ili nemaju.Gospodine predsedavajući, cenim vašu tolerantnost za usnulog člana Odbora za poljoprivredu, koji koristi i vreme za povredu Poslovnika da bi izrekao neku kritiku itd, postoji povreda dostojanstva. Dakle, predavanje nam drži usnuli član Odbora koji je iz Projekta STAR, a to ministar zna, dobio 62.000

Sabrana dela Ive Andrića su 3.400 dinara, a njegov jedan primerak je trebao da košta 8.000 dinara. Nije problem

Uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, uvaženi ministre sa saradnicima, dozvolite da kažem da ste juče i danas izdržali ne samo određene kritike, jer njih nije bilo, nego hvala vam što ste istrpeli određene neistine i uvrede koje su vam juče lično uputili određeni predstavnici političkih stranaka.Neću mnogo da govorim o ovom zakonu, jer ste vi bolje i stručnije od mene to juče juče obrazložili, a i danas odgovorili na nepostavljena pitanja. Dozvolite samo u dve rečenice, ove izmene zakona su dobre u datim okvirima, posebno su dobri uslovi koji moraju kumulativno ispuniti građani EU da bi mogli steći poljoprivredno zemljište u privatnoj svojini.

a to je iznetim neistinama u ovom visokom Domu koje su određeni narodni poslanici, čak i predsednici određenih političkih stranaka i grupa izrekli o ovom zakonu i time se priključili neistinama u određenim tabloidima koji vrše, kada je u pitanju i ovaj zakon, svakodnevne medijske napade, kako na Ministarstvo, tako i na predsednika Republike Srbije gospodina Vučića, ministra unutrašnjih dela gospodina Stefanovića, ministra vojnog Aleksandra Vulina i načelnika BIA BIA Bratislava Gašića, a vrlo često i predsednicu Narodne skupštine Maju Gojković.Ono što nikad u istoriji ovog parlamenta, kao istoričar pokušao sam da uđem, nije se desilo, a to se desilo ovih dana, da neistinama i lažima nikada u novijoj istoriji od 1805. godine do danas nisu napadnute državne institucije kao što je BIA, kao što je Vojska,

neistina je da ovim zakonom nisu zaštićena prirodna dobra, jesu i vi ste to odgovorili.Neistina je da ovaj zakon nije izuzeo restituciju, a jeste, u zakonu to piše. Neistina je treća izrečena ovde da pravna lica mogu biti kupci poljoprivrednog zemljišta, a ne mogu. Neistina je krupna

izvini, ne nama, nego građanima Srbije, ako je lapsus, a ako ne, neka radi šta god hoće.Sledeća neistina je da ova Vlada i vaše ministarstvo nisu napravili ništa od sistema navodnjavanja. Žalosno je što su to izrekli predsednici opština i pokrajinski sekretari, a napravili ste jako mnogo, ove godine 50.000 ha zaštitnih sistema za navodnjavanje i to 11 sistema koji će biti u upotrebi sledeće proletnje setve.Zadnja neistina koju sam registrovao jeste da ste prerađivačko tržište uništili vi, ova i prethodna Vlada, a istina je da je to gospodin Labus uništio kada je proklamovao liberalizaciju trgovine i kada je došlo do masovnog prestanka rada prehrambenih proizvoda.Ono što je bitno, gospodine predsedavajući, jeste zašto se to radi. Ovo je važno. Određene ličnosti, bilo da su vlasnici, kao što je gospodin Rodić, ili zaposleni u određenim tabloidima, kada je i ovaj zakon u pitanju, lideri nekih opozicionih grupa,

i pojedini akademici, kao što je Dušan Teodorović ili pobegović, za dva meseca isteran iz dve stranke, truju građane Republike Srbije neistinama i medijskim napadima do krajnjih granica.Gospodo narodni poslanici, vi nama prigovarate da nije dozvoljena kritika, a ovo ste zaboravili. Kukajte koliko god hoćete, ali čudno je što su zaboravili profesori univerziteta koji ne znaju da se kritika zasniva na istinitosti iznetih činjenica,

Neće me zaustaviti da ovo ne kažem, mogu koliko god hoće.Gospodine predsedavajući, između kritike i medijskih napada postoji ogromna razlika, nepremostiva. Kritika se sastoji na na istinitosti iznetih činjenica, a medijski napadi na neistinama kao što su ovi kada je u pitanju ovaj zakon.Gospodine predsedavajući, ovaj zakon je dobar, u datim okvirima okvirima SNS će ga podržati. Ali, gospodine ministre, nemojte očekivati da će ove neistine prestati, one će biti sve žešće i jače kada god vi kao ministar ili predsednik države bude vrpcu presecao ili eventualno stavljao kamen temeljac. Nemojte se uznemiravati zbog toga, građani su to vrlo dobro prepoznali. Hvala lepo. Hvala, profesore Atlagiću.Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18,00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese zakon iz dnevnog reda ove sednice.Poštovani narodni poslanici, u skladu sa članom 87. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, sada određujem pauzu u trajanju od jednog časa. Sa radom nastavljamo u 15,00